le- der): Først: Jeg er glad for å se utenriksministeren i salen og for at vi kunne være fleksible og skyve litt på debatten, så han rakk tilbake fra viktige møter i Midtøsten. Jeg vil også takke utenriksministeren for en god og realistisk redegjørelse i forrige uke. Den kom under to uker etter at det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget la fram sin NOU, Norge og EØS: Utvikling og erfaringer. En av rapportens hovedkonklusjoner er at EØS-avtalen på en og samme tid er både viktigere og mer utilstrekkelig for Norge enn før, og at «EØS-avtalen gir dermed norske virksomheter og arbeidstakere vesentlig sterkere rettigheter i EU enn en tradisjonell handelsavtale I redegjørelsen sa utenriksministeren at rapporten satte et grundig søkelys på hva det vil bety for norske interesser dersom vi gikk for en svakere tilknytningsform enn den vi har. Det er en diplomatisk måte å si det på. Sannheten er at rapporten er en nokså brutal realitetsorientering for EØS-motstandere, som fortsatt snakker om at Norge skal si opp EØS-avtalen og erstatte den med en løsere tilknytning til EU. Det er en analyse jeg er nokså sikker på at utenriksministeren deler. Eldring-utvalget slår klart fast at slike alternativer ikke finnes for Norge. De to eneste realistiske tilknytningsformene for Norge er da EØS-avtalen eller fullt norsk EU-medlemskap. I kommentarene etter framleggelsen er det fra enkelte hold på nei-siden sagt at rapporten er et bestillingsverk. Det er i og for seg helt riktig. I regjeringsplattformen var det jo et poeng for Senterpartiet å innta en eksplisitt del av mandatet som skulle se på avtaleformene Storbritannia, Sveits og Canada har med EU. Alle tre landene har det til felles at de ikke er en del av det indre marked, og har en helt annen og løsere tilknytning til EU. De som kaller rapporten et bestillingsverk, gjør det nok ikke først og fremst med et positivt fortegn. De liker ikke at rapporten kommer med så klare konklusjoner om det alternativet nei-siden hadde sett for seg: å si opp EØS-avtalen. Å bestille en utredning av andre lands løsere tilknytning til EU enn vår og håpe at det kunne gi noen argumenter i debatten og for ønsket om å si opp EØS-avtalen, ble nok en liten bumerang. Høyre hadde ønsket seg at Eldring-utvalget hadde fått i oppdrag ikke bare å utrede hvordan EØS-avtalen har fungert for Norge de siste ti årene, men også å utrede den raske og omfattende endringen som skjer i EU nå, og ikke minst det som kommer til å skje i årene vi har foran oss. Det har enorm betydning for vår mulighet til å ivareta norske interesser, og det ville kunne danne grunnlaget for en god, saklig og informativ debatt. Det ville også hatt stor betydning om utvalget så på tilknytningsformen ikke bare til dem som har gått ut av EU, eller aldri kommer til å komme inn, men også til våre nærmeste venner og samarbeidspartnere i Europa, de nordiske landene som er medlemmer av EU. Fredag forrige uke arrangerte Høyres stortingsgruppe et halvdagsseminar der vi inviterte både små og store bedrifter og interesseorganisasjoner fra ulike sektorer til å gi sine vurderinger av sårbarheten i EØS-avtalen, og hvordan vi konkret kan jobbe bedre for å ivareta norske interesser.

behovet for en mentalitetsendring i måten vi jobber på – ikke sitte og vente på at noen vil høre hva Norge har å si, men gjøre som EU-land gjør, skape allianser i europeiske hovedsteder mens prosessene faktisk pågår i EU Forsinkelser og etterslep skaper konkrete problemer for norsk næringsliv. Dette handler om ressurser, men det handler også om organisering av de ressursene vi har. Dette samsvarer godt med de funnene Eldring-utvalget har gjort. Både utenriksministeren og Eldring-utvalget peker på et vesentlig trekk ved utviklingen i EU: Det blir et stadig klarere skille mellom land innenfor og utenfor EU. Et av de områdene der det merkes best for Norge, er gjennom at EU oftere og oftere kobler sammen politikkområder. Som jeg var inne på i debatten etter den forrige redegjørelsen, i november, springer hastigheten i EU-samarbeidet og den stadig tettere integrasjonen ut av at EU har måttet møte veldig mange kriser de siste årene. Utenriksministeren sa i redegjørelsen sin i forrige uke at EUs svar er å styrke samarbeidet og mobilisere på tvers av politikkområder. Det skjer bl.a. gjennom at ansvaret for Norge nå er flyttet fra EUs utenrikstjeneste til Kommisjonen. Kommisjonens oppgave er i stor grad nettopp å se på tvers av politikkområder, og det kan skape noen utfordringer for Norge. I uken mellom Eldring-utvalgets NOU og utenriksministerens redegjørelse la Italias tidligere statsminister Enrico Letta fram rapporten han har skrevet om det indre marked, på oppdrag fra Det europeiske råd. Et hovedpoeng framkommer allerede i rapportens tittel: Det har med andre ord vært tre begivenhetsrike uker, med mange gode rapporter og redegjørelser. Poenget om at det indre marked er mer enn et marked, ser vi bl.a. i poengene Letta og flere andre gjør om behovet for å integrere det indre marked mer for at EU skal kunne hevde seg i den stadig skarpere globale konkurransen fra bl.a. USA og Kina. Det er nødvendig for å kunne levere økonomisk vekst og sikkerhet til EUs innbyggere. Denne utviklingen gjør også at bl.a. EUs handelspolitikk og sikkerhetspolitikk, som Norge ikke er en del av, veves mer inn i det indre marked. Det kan også skape noen utfordringer for Norge. På samme måte som flere av de områdene der vi ønsker å samarbeide tettere med EU, faller utenfor EØSavtalen, og at vi derfor må forhandle særskilt med EU om å få delta, vil vi også oppleve at utviklingen av det indre marked trekker i en retning der geopolitiske for hold får stadig større betydning. Skillet mellom det som er innenfor og utenfor EØS-avtalen, er også mindre skarpt. EU er ikke bare én ting, det er mer og mer en arena for felles politikkutvikling for de landene som har valgt å være med. være med. Eldring-utvalget anbefaler et taktskifte i samarbeidet med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Utvalget anbefaler også at regjeringa følger opp EUs ambisjon om et strategisk partnerskap på dette området, et forslag som forsvarskommisjonen også la fram, og som Høyre og Venstre har fremmet forslag om i Stortinget. EUs opptrapping av initiativer og løsninger innenfor kriseberedskap og samfunnssikkerhet er et tydelig eksempel på hvordan EU utvikler seg, ikke i konkurranse med NATO, men for å håndtere mange av de truslene NATO ikke er de beste på å håndtere. Utenriksministeren sier det godt i redegjørelsen: «Det er viktigere enn noen gang å videreutvikle samarbeidet med EU for å trygge Norge. Det handler ikke om å velge mellom NATO og EU, men snarere å styrke vår totale evne til å ivareta Europas sikkerhet.» sikkerhet.» Jeg håper at det nå på bakgrunn av det rapporten sier, er mulig også å legge bak oss påstanden om at det å være for et tettere samarbeid med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er det samme som å stille spørsmål ved NATO-medlemskapet vårt. Det er det absolutt ikke, og det vet også de som framsetter sånne påstander, veldig godt. Så snart denne debatten er ferdig i salen i dag, samles partiene til et møte med statsministeren om den videre norske støtten til Ukraina. Dette er tidspunktet da både Norge og Europa må trappe opp støtten og bidra mer militært i den kritiske fasen Ukraina befinner seg Selv om USA nå har utløst sin støttepakke, er ikke det en hvilepute for norsk og europeisk innsats, snarere tvert imot. Det er en spore til å gjøre mer. Nettopp EUs rolle og koordinering av militær, sivil og politisk støtte til Ukraina har vært, og er, avgjørende for den samlede innsatsen. Der er Norge med. med. Europa er inne i en skjebnetid der en autoritær leder i Russland driver en brutal krig for å fjerne et europeisk land fra kartet, setter makt foran rett og inngår allianser for å undergrave hele den internasjonale rettsordenen og Europas sikkerhetsarkitektur. Dette handler om grunnleggende verdier. Norsk utenrikspolitikk starter i Europa. Den eneste naturlige plassen for Norge i denne skjebnetida er i et så tett samarbeid som overhodet mulig med våre venner og allierte i Europa og USA.

EU. Med den nylig avleverte EØS-utredningen i tillegg har vi nå et klarere bilde av våre muligheter og forpliktelser etter avtalen. Utenriksministeren la vekt på at EØS-avtalen har utviklet seg til mer enn en handelsavtale, og at integrasjonen i Europa er dyp. Avtalen med de 27 EU-landene på den ene siden og Norge, Island og Liechtenstein på den andre gir rettigheter og plikter til næringsliv og borgere i et område med om lag 450 millioner borgere. Limet i selve avtalen er full deltakelse i EUs indre marked. Ingen land har tettere samarbeid med EU uten å være medlem av unionen. EØS-avtalen er den klart viktigste og mest omfattende internasjonale avtalen vi har, og den påvirker oss på en rekke områder. Som en konsekvens av globale utfordringer fører nå EU en mye bredere, mer enhetlig, helhetlig og mye raskere politikkutforming enn tidligere. Politikk og nye regler innenfor handel, industri, klima, energi, helse, sikkerhet og beredskap utvikles i større sammenheng enn tidligere, uten tanke på om dette nødvendigvis er EØS-relevant eller ikke. Russlands angrepskrig i Ukraina har også for fullt satt det forsvarspolitiske samarbeidet på den politiske dagsordenen, særlig med mål om økt ammunisjonsproduksjon og kommunikasjonssikkerhet i god dialog og godt samarbeid med NATO. At EU nå utvikler politikk raskere enn tidligere, betyr at Norge må være tidligere ute, gjøre klarere prioriteringer og ha bedre argumenter overfor EU for å få gjennomslag. Dette vil særlig være viktig for å ivareta norske interesser, ettersom EU i større grad markerer et skille mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor. er utenfor. Utgangspunktet for enhver debatt må være et kunnskapsgrunnlag det er enighet om. Nå har vi en NOU om Norge og EØS. Eldring-utvalget gir oss et fornyet kunnskapsgrunnlag om hva EØS-avtalen er, utviklingen i EU og erfaringene vi har hatt med det samarbeidet. Det er betimelig fra Eldring-utvalget å sette søkelys på manglende kunnskap i befolkningen, i skolen, på kommuneog fylkesnivå og i forvaltningen. At det manglende kunnskapsgrunnlaget kan bidra til at vi ikke fullt ut bruker våre muligheter innenfor en avtale som har tjent oss godt gjennom 30 år, bør bekymre alle, uavhengig av hva man synes om avtalen politisk. EØS-utredningen kommer med anbefalinger som er viktige, og som regjeringen varsler at de vil følge opp. Den sterkt forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, hvor vårt kontinent står overfor den mest krevende situasjonen siden annen verdenskrig, understreker alvoret og behovet Norge har for et sterkt ankerfeste i NATO og EU. Vi hørte utenriksministeren redegjøre for at et taktskifte i vårt samarbeid med EU for å trygge vår sikkerhet gjennom ytterligere å forsterke båndene til våre europeiske allierte og naboer, våre europeiske allierte og naboer, allerede er i gang. Det støtter jeg helhjertet opp om. På energisiden kan vi lese i ulike medier at mange er bekymret for bygningsenergidirektivet. Det synes jeg ikke de skal være. Direktivet inneholder bestemmelser om energikrav til bygninger, krav om energimerkeordninger for bygninger samt krav om bygningers tekniske anlegg. Målsettingen med å innføre en rekke nye standarder på dette området er at alle bygg skal være klimanøytrale innen 2050. Det er jo bra. Ethvert land forplikter seg til å redusere energibruken i boliger med 16 pst. i gjennomsnitt innen 2030. 55 pst. av denne reduksjonen skal skje i de minst energieffektive boligene. Hvordan medlemslandene gjør dette, er helt opp til dem. Direktivet, som svært mange andre direktiv, er konstruert slik at medlemslandene har ansvar for detaljene.

Etterslepet på gjennomføring av EU-regelverk som kan bidra til utslippskutt og grønn omstilling i Norge, må reduseres så raskt som mulig. Jeg frykter at våre næringer blir lidende dersom virksomheter i EU blir liggende hestehoder foran i utviklingen av ny teknologi, nye metoder og utslippskutt. Det får igjen betydning for utviklingen på arbeidsmarkedet og utviklingen av arbeidsplasser. At folk skal ha et arbeid å gå til, har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. På arbeidslivsområdet anbefaler Eldring-utvalget Norge å ha en klar strategi for å sikre ønsket og nødvendig rekruttering av arbeidskraft fra EØS-området i tider med manglende arbeidskraft, og også iverksette tiltak for å sikre nasjonal rekruttering og kompetansebygging. Det er positivt at vi nå ser en økt interesse for yrkesutdanningene her hjemme, og regjeringens tiltak for å sikre et organisert arbeidsliv og bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping er et tydelig signal til de arbeidsgiverne som har vært på jakt etter smutthull i arbeidslivsreguleringen. Her har regjeringen levert god politikk, og tiltakene må videreføres og styrkes. Særlig på håndhevingssiden er det behov for å vise enda større muskler, og dette er jeg glad for at følges opp av regjeringens arbeidsminister. Eldring-utvalget anbefaler at de særskilte utfordringene innenfor transportnæringene må møtes med et tydelig regelverk og sterk myndighetsinnsats for kontroll og håndheving. Det er jeg enig i, og det er i god Arbeiderparti-ånd å følge opp Samarbeidet mellom norske arbeidslivsparter og myndighetene for å fremme felles norske interesser i saker på arbeidslivsområdet må styrkes ytterligere, slik at vi kan bruke den norske modellen av regelverk på arbeidslivsområdet i EU. Den norske debatten om EØS-samarbeidet bærer ofte preg av at vi ser oppsidene som muligheter for folk, for egne selskap, arbeidsplasser og næringsliv. Forpliktelsene skaper derimot mye debatt, og vi faller lett tilbake i sementerte diskusjoner fra 1990-tallet, da debatten om EU-medlemskap gikk i 1994. De siste ti årene viser oss tydelig at EU slik vi kjente det fra 1994, ikke finnes mer. NOU-en advarer mot å trekke konklusjoner basert på andre lands avtaletilknytninger, som Sveits, Storbritannia og Canada sine. Disse avtalene gir mindre markedstilgang enn vår, og EØS-avtalen representerer et bredere, dypere og mer forutsigbart samarbeid som samlet sett ivaretar våre interesser og behov bedre. bedre. For alle praktiske formål er vi allerede EU-medlemmer, bortsett fra at vi ikke har folkevalgte i det forberedende arbeidet, og heller ikke i de fora beslutningene tas. Debatten om alternativer til EØS-avtalen fortoner seg som en skinndebatt som i beste fall fører folk bak lyset, heller enn å invitere til en diskusjon rundt utvikling av politikk som er viktig for oss nå og framover, samtidig som EU diskuterer og utformer politikk. På den måten vil norske posisjoner komme tydeligere fram for våre venner i Brussel, heller enn at vi kommer haltende flere år etter med posisjoner EU for lengst har forlatt på de områdene der de utvikler politikk for framtiden. Marit

[12:20:21]: Ettersom det nett- opp har vært en feiring av EØS-avtalens 30-årsjubileum, tenkte jeg kanskje det kunne være på sin plass at vi som er EØS-motstandere, forteller litt om våre erfaringer med denne avtalen og beskriver den sammenhengen som EØS-avtalen står i, i nyere norsk politisk historie. EØS-avtalen ligger til grunn for Hurdalsplattformen og regjeringens arbeid, og jeg erkjenner fullt ut EØS-avtalens omfattende innflytelse på Norge gjennom 30 år. år. Når jeg fortsatt ikke er tilhenger av denne avtalen, er det ikke på grunn av at jeg ikke ønsker handel med europeiske land. Det har jeg bestandig vært tilhenger av. Min motstand bygger på en norsk folkestyretenkning, der samfunnsretningen i Norge så langt som mulig skal bestemmes av folkets representanter i denne salen. EØSavtalen har i hele sin historie vært, og kommer bestandig til å være, et avvik fra dette, og avtalen har bare blitt mer og mer overnasjonal med årene, ikke minst gjennom nye tilsyn og byråer. Det var Churchill som en gang sa at kjernen i demokratiet er det parlamentariske systemet, et system som i mine øyne er uløselig knyttet til nasjonalstaten. Et aktivt folkestyre er en verdi som vi må bygge opp, og gjennom å være sjølstendig utenfor EU har vi i Norge kort veg mellom velgere og folkevalgte. En må jo si at det ikke bestandig gjør hverdagen like enkel for oss folkevalgte, men det er allikevel helt avgjørende for et godt folkestyre. EØS-avtalen var i sin tid den mest omfattende avtalen som Norge noen gang hadde inngått. Avtaleverket var på 12 000 sider. Den krevde endringer i 80 lover og om lag 200 forskrifter, og den bandt oss ugjenkallelig til nye og utvidede regler i unionen. Likevel ble den behandlet i ekspressfart i 1992. Avtalen ble signert i mai. Proposisjonen om tilslutning ble lagt fram i mai. Utenrikskomiteen avga innstilling i september, og saken ble behandlet i Stortinget i oktober. EØS-avtalen har aldri fått noe ja ved noen folkeavstemning i Norge. Beslutningen ble også tatt gjennom en stortingsbehandling uten at folket gjennom valg hadde fått lov til å påvirke sammensetningen av nasjonalforsamlingen i forkant. Til det må det også sies at etter sammensetningen av et nytt storting i 1993 ville EØS-avtalen ikke fått noe kvalifisert flertall i denne salen. Med andre ord: Behandlingen av EØS-avtalen i 1992 var ikke det vakreste kapittelet i norsk demokratisk historie. Det er også et paradoks at det norske samfunnet skal bindes av EØS-regler som for alle praktiske formål ikke har kommet til gjennom norske initiativ og norske demokratiske prosesser. Det er jo egentlig et brudd med en prinsipiell måte å tenke på det som ble etablert med tanken om folkesuvereniteten. EU-tilhengere har bestandig likt det dårlig når vi snakker om det demokratiske underskuddet i EU, men paradokset er så stort at et av EUs hovedland, Storbritannia, valgte å forlate unionen i 2020, etter å ha vært medlem i nesten 50 år. Dette er også årsaken til at Sveits aldri har gått inn i EU, og til at landet heller ikke så seg tjent med EØS-avtalen. Sveitserne fikk lov til å si nei ved en folkeavstemning, en demokratisk mulighet som de fikk, i motsetning til det norske folk i 1992. Den europeiske unionen er tuftet på ideen om unionens fellesnytte framfor det enkelte medlemslands interesser. Det er det sjølsagt helt legitimt å være tilhenger av, og dessuten ganske ryddig. Jeg har bestandig syntes at det er lettere å drøfte EU-spørsmålet med dem som er erklærte føderalister. Jeg har langt større problemer med dem som forsøker å unngå diskusjonen om unionens høyst reelle og anerkjente problemer når det gjelder medbestemmelse og demokrati. Noen forsøker å framstille vårt nei til EØS og EU-medlemskap som et nei til internasjonalt samarbeid og handel med Europa. Det er med respekt å melde ikke riktig, men jeg mener at det er enhver nasjonalforsamlings oppgave å ivareta nasjonale interesser, ikke minst i møte med internasjonale og overnasjonale sammenslutninger som EU.

At en ikke ubetydelig del av problemene i kraftmarkedet i Europa har oppstått fordi Tyskland uklokt nok valgte å stenge ned sine kjernekraftverk samtidig som de baserte sin energiforsyning på russiske gassleveranser, er ganske åpenbart, det skjedde i en situasjon der Russland lette etter muligheter til å destabilisere Europa. Derfor er det også en påminnelse om at integrasjon ikke alltid er av det gode, det kan også gjøre mange land sårbare i ulike situasjoner. Derfor holder Senterpartiet fast på et klart nei til ytterligere suverenitetsavståelser knyttet til EUs fjerde energimarkedspakke. Her må ethvert element vurderes kritisk, og det som ikke tjener Norge, må Norge si nei til. Noen spør meg hvordan Senterpartiet, som nei-tilEØS-parti, kan sitte i en regjering basert på EØS-avtalen. Svaret på det ble etablert under Anne Engers tid som partileder i Senterpartiet. Vi kommer ikke til å la andre parti definere oss ut av spørsmålet om hvem som skal ha regjeringsmakt i Norge med henvisning til vårt EØSstandpunkt. Vi skylder våre velgere å søke innflytelse på politikken, ikke bare ved å delta på Stortinget, men også ved å delta i regjering. Så vi har akseptert å regjere på EØS-avtalen, både under sentrumsregjeringen, under den rød-grønne regjeringen og under nåværende regjering. Men vårt motkrav har også alltid vært at vesentlige nasjonale interesser skal forsvares når Senterpartiet sitter i regjering, også når det må foregå innen rammen av EØS-avtalen. Da er det viktig å utnytte handlingsrommet i avtalen best mulig, og jeg er enig med utenriksministeren i at det utnyttes best ved å komme tidlig inn i prosesser mens vi fortsatt kan påvirke dem, slik at norske interesser ivaretas. EØS-avtalen, slik som den er skrevet, åpner opp for at Norge kan bruke reservasjonsretten når vesentlige norske interesser står på spill. Det er en styrke ved avtalen. Dessverre har denne muligheten ennå ikke blitt brukt sjøl om den rød-grønne regjeringen sendte en melding til Brussel om at den ville motsette seg at et EU-direktiv skulle bli norsk rett. Det handler om postdirektivet, og varselet ble sendt i 2011. Dessverre trakk Solberg-regjeringen i 2013 dette varslet, og alt ble ved det vanlige. Det er også litt paradoksalt når den norske ja-siden truer med at EU kan møte Norge på en veldig fiendtlig måte om vi ikke innfører smitt og smule av regelverk som er vedtatt. Det er en underlig måte å tenke på, og Senterpartiet tenker ikke på den måten. Vi ser på våre naboland i EU som vennligsinnede naboer inntil det motsatte er bevist. vi er også bevisst at våre interesser ikke er nøyaktig overlappende, og derfor må alt samarbeid bygge på en klar analyse av hva som tjener Norge i de ulike sammenhengene. Det er sjølsagt bra at vi har et ordnet handelsforhold med våre naboer i Europa. Full tilgang til EU-landenes marked for industriprodukter fikk vi allerede ved frihandelsavtalen i 1973, og siden den gang har vi alle visst at ytterligere tilgang når det gjelder bearbeidet fisk, vil møtes med motkrav fra EU om at EU-fiskere får tilgang til de rike norske fiskeressursene. Når det gjelder andre områder som tjenester og kapitalflyt, er det vanskelig å se at det skal være et uoverstigelig hinder for Norge og EU-landene å finne en form på det handelssamarbeidet. Det samme gjelder utdanningssamarbeidet, kultursamarbeidet og samarbeid innenfor klima og helse. Jeg kunne avsluttet med en saklig gjennomgang av de EØS-spørsmålene som ligger på regjeringens bord. Jeg kommer ikke til å gjøre det, fordi Senterpartiets posisjoner er velkjente. Vi møter vår regjeringspartner til ærlige diskusjoner om det, og vi regner med at det kommer til å gi gode beslutninger. Jeg er helt enig med utenriksministeren i at etterslepet i innføring av EU-direktiv som har oppstått, må reduseres, men også her må man skjelne mellom de enkle og de mer kompliserte rettsaktene. Norge ligger nært EU-landene og må samarbeide med Europa og EU-landene på en rekke områder. Vårt forhold til landene rundt oss forandres også av krigen i Ukraina. Vår geografi, våre demokratiske verdier og vår åpne økonomi gjør oss til en del av forandringene. Og vi ser en ny verden preget av regionale spenninger og ny spenning mellom stormaktene. I møte med dette er tett og god samordning av både humanitært arbeid, mottak av flyktninger, militær støtte og sanksjoner viktig. Det er til både Norges og EUs fordel. At vi deltar i samarbeid om forsvarsindustri og militær trening med både EU og Storbritannia, er også viktig. hevde en interesse, og det kan vi gjøre uavhengig av tilknytningsform til EU. Senterpartiet anerkjenner at et flertall i denne salen har vedtatt EØS-avtalen, og at Norge bygger sitt forhold til EU på den, men det fritar ingen norske politikere fra ansvar. Hva fungerer? Hva koster det for Norge? Er det i vår nasjonale interesse? Slike typer problemstillinger til de enkelte sakene må vi alle kunne gjøre rede for.

Jeg vil først takke for utenriksministerens redegjørelse. La oss slå fast at Norge har en demokratisk utfordring knyttet til vår binding opp mot EU. Uansett hva man skulle mene om medlemskap, er det et demokratisk underskudd.

Europautvalget er et utvalg uten særlig relevans. Berørte komiteer blir orientert, men svært få setter seg inn i forordninger, direktiver og annet som Norge sier ja til gjennom EØS. Min ærbødige påstand er at heller ikke partigruppene har noe særlig inngående diskusjoner knyttet til disse forordningene, med kanskje noen ytterst få unntak. Jeg tok med opp på talerstolen Prop. 93

tid. Uansett kunne det være et råd til departementene og til statsrådene at de bruker teknologi, kunstig intelligens og ChatGPT for å gjøre disse dokumentene litt mindre, sånn at kanskje noen flere er interessert i å lese dem. De som forsvarer medlemskap, hevder at vi får mer innflytelse ved å sitte ved bordet. Vi kommer tidlig inn i prosessen, er mantraet som gjerne går igjen. Det er tvilsomt at Norges tilstedeværelse gjør nevneverdig utslag i EUs prosesser. Når vi ikke bruker den muligheten vi har i dag gjennom vårt salg av råvarer, er det lite trolig at vi vil bruke den når vi sitter ved bordet. Komiteen hadde 13. februar et møte med den belgiske ambassadøren til Norge. På et spørsmål om hvordan oppbygging av parallelle byråkratier både i EU og nasjonalt påvirket den nasjonale politikken, svarte han reflekterende: Demokratiets største svar er at vi forsøker å regulere oss til perfeksjon. Har man to av disse byråkratiene, kan man også tenke seg hvor mye perfeksjon man søker. Med hensyn til europeisk kulturell identitet svarte ambassadøren klokelig at det er svært krevende å etablere en meningsfull lovgivning, nettopp fordi EUlandene ikke har et kulturelt fellesskap. De har ikke engang et minste felles multiplum. De har verdier, men ikke noe kulturelt fellesskap. Norge er et viktig land på flere områder i Europa, og Europa er et viktig marked. Markedet har vi åpnet gjennom EØS, og fisk og norsk gass vil gi oss tilgang til alle viktige beslutningstakere uten medlemskap. Utfordringen i denne sammenheng er at ulike regjeringer gradvis har utvisket vårt konkurransefortrinn på energi. Så til argumentet om at Norge bør vise solidaritet med Europa. Jeg er litt usikker på hva det betyr, men jeg tror neppe at det er mangel på europeisk solidaritet som kjennetegner Norge. Faktisk er det vel slik at Norge har utvist solidaritet gjennom energiforsyning til Europa som langt overgår det som ligger i EØS-avtalen. argument om at Europa har et felles ansvar når det gjelder migrasjon, er igjen en påstand som isolert sett ikke er korrekt. At Norge eventuelt skulle se seg tjent med et slikt samarbeid, er en helt annen tilnærming. Schengen-avtalen må ikke bli et minste felles multiplum hvor den mest liberale innvandringspolitikken får sette betingelsene for immigrasjon til Europa. Erfaringsmessig er det neppe Norge som vil stå fremst i køen for asylbehandling på kontinentet migrantene forlot. På dette feltet har det vist seg at britene utenfor EU ligger et hestehode foran resten av Europa. Atter andre vil hevde et medlemskap i EU fordi Norge er tjent med å ha et forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU. Slik verden er i dag, er det ytterst tvilsomt. Norge er helt avhengig av USA for å forsvare vårt eget land. Da er det uklokt å knytte oss sterkere opp mot et felleseuropeisk forsvar, og det er et unødvendig signal å sende til USA. Så til det gjentakende argumentet om EU – at vi gjennom kontakter og kjøp av store kvanta sikret oss tidlig tilgang til vaksiner: Det er vel neppe korrekt. Når det gjelder tilgang til vaksiner, er det pengene som rår, og ikke medlemskap. Norges hjelp til Ukraina var ikke akkurat et EU-tiltak. Det var vårt eget tiltak, som jeg vet at utenriksministeren er veldig fornøyd med og stolt av, og det er for så vidt Fremskrittspartiet også. Det var et godt tiltak, men det var ikke EU som satt i førersetet. Når det gjelder donasjoner av våpen, er det heller ikke EU som setter betingelsene. Vi setter alle betingelsene. Vi koordinerer dette helt uavhengig av medlemskap i EU, og det tror jeg alle vet. Allikevel prøver man å påstå at dette er helt umulig uten EU-medlemskap. Det er det altså ikke. Norge er et viktig land for Europa. Vi kan tilby noe europeiske land ikke kan få andre steder. Da må vi bruke disse komparative fortrinnene for alt de er verdt. Det er ikke slik at Norge kan sitte alene med gassen vår og la eksempelvis Tyskland seile sin egen sjø. sjø. Det er heller ikke slik at Norge har en plikt til å selge gass når andre har gjort seg avhengig av russisk gass, samtidig som land har faset ut sine atomkraftverk. Det er ikke Norges ansvar. Når det er sagt, er ikke Norge tjent med at tysk økonomi stopper, men i denne sammenheng er Tyskland langt mer avhengig av Norge enn vi er av Tyskland. Derfor må Norge utnytte denne situasjonen. Norge bør derfor kreve tilgang til alle relevante europeiske fora som vi selv ønsker og har fordel av å være medlem i. Vi har fått til avtaler når det gjelder forsvarsindustrisamarbeid, men vi bør også kreve tilgang til alle EU-aktiviteter som berører romvirksomhet. Det er viktig for Norge, men det er også viktig for hele Europa. Nordområdene har en stadig viktigere betydning, og den varslede romrelaterte satsingen på Andøya bør ha interesse for flere land enn USA. Avslutningsvis: Vi hører mange argumenter om hvorfor EU er viktig,

EØS-avtalen var en klok avtale. Det gjør at vi får delta i Europa, men vi må ha mer oversikt over hva vi slutter oss til. Det er ikke EU eller EØS-avtalens skyld – det er at vi ikke er i stand til å gjøre forordningene og direktivene korte og mer presise, slik at stortingsrepresentantene faktisk kan lese Den som har lest disse 630 sidene, bør rekke opp hånden. Da er jeg veldig stolt av dem.

Makt har blitt flytta frå fellesskapet til eit mindretal av stadig mektigare og rikare enkeltpersonar, og frå folkestyre til marknaden, der pengesetelen avgjer i staden for stemmesetelen. Forskjellane mellom folk har auka. Avstanden mellom dei som styrer, og dei som blir styrt, har blitt større. Det er ikkje sikkert at alt dette har skjedd på grunn av EØS. Men for dei av oss som er opptekne av dei lange linjene i norsk og internasjonal politikk, er det i alle fall eit interessant samanfall. Eg er einig med utanriksministeren i dette: EØS er langt meir enn ein handelsavtale. EØS er ikkje berre ein avtale om handelsreglar og tilgang til marknader. Sjølvsagt skal me i Noreg handla med våre nærmaste naboland, men innebygd i EØS-avtalen ligg òg sterke føringar for å importera politikk som det sjeldan er fleirtal for i Noreg – i alle fall viss me spør innbyggjarane. Privatisering av jernbanen, meir sosial dumping i arbeidslivet og import av tyske straumprisar er vel ikkje saker å vinna val på i Noreg. Men heldigvis for høgresida får dei gratis draghjelp av EU til å innføra løysingane sine over hovudet på folk flest. Ja, EØS er meir enn ein handelsavtale. EØS gjer kampen for eit ordna arbeidsliv vanskelegare. EØS legg til rette for meir innleige og bruk av kommersielle bemanningsbyrå i staden for faste tilsetjingar, og tek frå oss verkemiddel som kan motverka sosial dumping. Etter at det raud-grøne stortingsfleirtalet gjorde vedtak om å forby innleige i bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området, har bemanningsselskapa trekt staten for retten fordi dei meiner regelen er i strid med EØS-reglane. ESA truar med EFTA-domstolen. Dessutan er kampen mot minstelønsdirektivet ikkje over – eit direktiv som kan undergrava heile den norske og nordiske arbeidslivsmodellen. EØS har blitt mykje meir enn det var den gongen for 30 år sidan. For 30 år sidan var det vel ingen som trudde at Noreg skulle bli pålagt ein politikk som gjev oss høge straumprisar og kan føra til industridød. No ligg EUs fjerde energimarknadspakke som ei mørk sky over oss. Direktiva og forordningane i denne pakka vil ta frå oss endå meir suverenitet i energipolitikken og gjera kampen for demokratisk styring over tilgang til og prisar på straum endå tyngre. EU truar oss til og med med straffetiltak om me ikkje snarast innordnar oss og innfører EUreglar. Det er uhøyrt. Slike truslar må møtast med reservasjon – ikkje kapitulasjon. Nyleg vedtok EU ei ny asylpakt. Med det tek EU endå eit steg i retning Festung Europa, der menneske på flukt frå krig og kriser møter endå større hindringar for å kunna søkja tryggleik og asyl. Pakta blir møtt med sterk kritikk frå menneskerettsorganisasjonar. Er dette det EU som EU-tilhengjarane meiner me har eit verdifellesskap med? Eit verdifellesskap grunnlagt i utholing av og brot på menneskerettar, og utan solidaritet med resten av verda, er ikkje eit verdifellesskap Noreg bør vera ein del av. Sannsynlegvis er det òg i denne retninga EU vil fortsetja å gå, i endå sterkare grad enn før. Etter valet til EU-parlamentet om ein dryg månad vil dei autoritære og antidemokratiske kreftene på ytre høgre fløy sannsynlegvis ha styrkt seg. Dette er urovekkjande, og det bør føra til ein debatt om årsakene. Heller ikkje Noreg er immunt mot ei slik utvikling. Dei av oss som ønskjer eit demokratisk og solidarisk Europa og Noreg, må òg forstå kvifor det motsette skjer, og kvifor dei antidemokratiske kreftene får større oppslutning. Eg er rimeleg sikker på at den samfunnsutviklinga me har sett dei siste tiåra, med aukande forskjellar, større avstand og mindre tillit, er ei viktig forklaring. Å knyta Noreg endå sterkare til ein økonomisk og politisk union som fremjar denne utviklinga, er feil veg å gå.

først takke ministeren for redegjørelsen. EØS-avtalen er en underlig konstruksjon. Det er ikke primært en avtale som skal sikre gode handelsvilkår. Vi hadde som kjent nulltoll på industrivarer også før EØS. Det er en ordning der den ene parten får retten til å omforme politiske og sosiale forhold hos sin handelspartner. Over 150 land selger varer til EU. Ingen utenom EØS-landene må endre lovverket sitt eller svekke tariffavtalene sine for å få solgt varer til EU. EØS er en husmannsavtale som langt på vei har gjort Norge til et underbruk av et markedsliberalt EU-prosjekt som i stadig større grad undergraver møte 23. april 2024) og den nordiske modellen. Derfor er også avtalen en demokratisk fiasko. I realiteten innebærer avtalen en omfattende overføring av myndighet fra nasjonalt nivå til EU-nivå. Vi snakker om en massiv delegasjon av lovgivende makt til EU og en tilsvarende delegasjon av dømmende makt til EU-domstolen. Derfor er ikke EØS en vanlig folkerettslig eller mellomstatlig avtale, men et maskineri for å endre politiske og sosiale forhold i Norge uten at landets innbyggere har noen som helst innflytelse over disse beslutningene. Dette er trolig bakgrunnen for at 57 pst. mener at EU har for mye makt i Norge, kun 27 pst. mener det motsatte, og at støtten til EØS faller. I mars 2024 er det flere for en handelsavtale med EU enn for EØS-avtalen. Så fikk vi altså rapporten fra EØS-utvalget, hvor anbefalingen er at Norge må bli enda raskere på å implementere EØS-direktivene. Med andre ord: Den lydigste eleven i klassen skal bli enda lydigere i en klasse vi ikke engang er med i, siden flertallet i befolkningen stemte nei til å delta i den klassen i to folkeavstemninger. Vi burde kartlegge hvordan Norge kan sikre nasjonal kontroll over sentrale samfunnsområder, heller enn å gjenta EUs krav om rask og lydig implementering av EØSregler fra Brussel. Det kommer ingen svar i utredningen på hvordan Norge kan bekjempe strømprissmitten fra Europa, stanse privatiseringen av jernbanen eller hegne om innleieforbudet i byggebransjen for igjen å hegne om arbeidsvilkårene på byggeplassene våre. Norges viktigste konkurransefortrinn i over 100 år har vært tilgangen til ren og rimelig strøm fra vannkraften. Det er jo dette vi mister når strømmen vår kobles på de europeiske strømprisene. Utvalget sier ingenting om at Norge har en nasjonal interesse i rimelige strømpriser basert på vår egen rene og fornybare vannkraft. Det som skjer, er at EU derimot kommer til Norge og krever at vi skal implementere direktiver innen en tidsfrist – hvis ikke kommer det trusler om å sette andre deler av EØS-avtalen ut av spill. Dette er det ingen hjemmel for i EØS-avtalen. Dette er EU som vil tilta seg ytterligere makt over Norge, uten å ha dekning for det i avtaleverket. I en sånn situasjon bør våre ledende politikere, ikke minst utenriksministeren, stå tydelig opp for norske interesser og klargjøre tydelig fra talerstolen her at dette har EU ingen adgang til. Vi bestemmer våre egne tidsfrister, og vi skal styre over vannkraften vår selv. Støre var faktisk tydelig på dette, men Barth Eide har faktisk gjentatt uttalelser fra EUs energikommissær, som altså fløy over magasinene våre, pekte ned og sa at her skulle de ha mer kontroll. Vi ønsker et tydelig svar fra Barth Eide i dag som klargjør at regjeringen vil stå opp mot EU, avvise forsøkene på utpressing av vårt folkesty re og slå ring rundt nasjonale interesser. Det bør vi kunne forvente av en regjering i Norge.

Tidligere denne måneden fikk vi rapporten fra Eldring-utvalget. Den slår fast at det ikke finnes noen gode alternativer til dagens EØS-avtale som vil ivareta norske interesser. Som utenriksministeren også påpekte i sin redegjørelse, vil verken alternative handelsavtaler eller tilknytninger til EU, slik som Storbritannia og Sveits har, tjene våre interesser. Mitt håp er at vi kan legge vekk enkelte partiers syn og illusjon om at det finnes reelle alternativer til EØS-avtalen, men etter å ha hørt denne debatten så langt må jeg innrømme at det håpet er litt svekket. Det vi i realiteten står overfor, er et valg mellom to alternativer. Enten kan vi fortsette med dagens avtale, mest sannsynlig med stadig nye særavtaler som velgere og politikere fra andre europeiske land lager for oss, eller vi kan gå inn for et fullverdig norsk EU-medlemskap hvor nordmenn faktisk får påvirke EUs politikk, som vi uansett ender opp med å akseptere. Etter mitt syn viser EØS-utvalgets rapport at det vi faktisk trenger, er en utredning om norsk EU-medlemskap. Utvalget er tydelig på at endringene i og rundt EU det siste tiåret er omfattende og dramatiske. Når verden endrer seg, må vi endre oss med den. Utenriksministeren fastslår at Norge i dag står overfor store og krevende oppgaver som best kan løses i fellesskap. Det er jeg enig i. Derfor mener Venstre at Norge trenger et fullverdig EU-medlemskap. Jeg har klare forventninger til hvordan regjeringen bør følge opp utvalgets anbefalinger. Fram til et EUmedlemskap er aktuelt, mener jeg Norge må knytte seg nærmere EU på flere områder. Noe av det som haster mest, er å bli en del av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Jeg deler utvalgets bekymring knyttet til den stadig forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, men også deres beskrivelse av at EU tar en stadig viktigere sikkerhetspolitisk rolle, og at det kan ha konsekvenser for Norge å stå utenfor dette arbeidet. Vi støtter tilrådingen fra flertallet i utvalget, som tar til orde for at vi i tillegg til å delta i et sterkt NATO bør foreta et taktskifte i vårt samarbeid med EU for å trygge vår egen sikkerhet. En annen sentral anbefaling fra EØS-utvalget er at vi må få ned det store etterslepet av lovgivning fra EU, noe utenriksministeren også har signalisert ved mange anledninger. Vi har mindre sjanse til å få gjennomslag for norske interesser i den videre utviklingen av samarbeidet med EU dersom vi ikke får ned dette etterslepet. Det gjelder bl.a. EUs fjerde energipakke, også kalt ren energimarkedspakken. møte 23. april 2024) bar energi, sterkere forbrukerrettigheter og mer energisparing. For meg er det vanskelig å se hva det er med dette innholdet som er så problematisk for regjeringen, og hvorfor det tar så lang tid. Den samme utfordringen gjelder klimaavtalen med EU. Den ble juridisk inngått i 2019, men i etterkant har EU oppdatert sitt klimamål, og EU har oppdatert sitt klimaregelverk gjennom bl.a. Fit for 55 og REPowerEU. EØS-utvalgets flertall mener at Norge bør videreføre klimasamarbeidet med EU fram mot 2050, og at det raskt må avklares om klimaavtalen skal oppdateres og videreføres. Jeg forventer at regjeringen raskt følger opp klimasamarbeidet med EU og oppdaterer avtalen deretter. deretter. Det er helt legitimt å mene at EU-systemet er for byråkratisk, at det er en treg mastodont av en institusjon. Men la oss ikke glemme hva som skjedde i februar 2022. Da den russiske hæren rullet mot Kyiv, ble det spådd at den ukrainske hovedstaden skulle være tatt innen få dager. Takket være ukrainsk heltemot skjedde heldigvis aldri det, og med militær støtte fra EU og andre vestlige allierte er Ukraina fortsatt fritt. Et helt kontinent reiste seg mot Putin. EUs svar var kontant, samlet og kraftfullt. Selv om NATOs sikkerhetsgaranti ligger fast, er det ikke NATO som har hentet ut skadde ukrainske soldater og fått dem til sykehus. Det er ikke NATO som organiserer anskaffelse av forsvarsmateriell til Ukraina. Det er heller ikke NATO som håndterer flyktningstrømmen, eller som sanksjonerer Putin. Det er faktisk EU. faktisk EU. De store utfordringene løser vi best i fellesskap. Jeg er overbevist om at vi står tryggere jo tettere vi samarbeider med EU, en allianse av 27 land og nesten en halv milliard mennesker som jobber for å løse framtidens utfordringer hver eneste dag. Økt proteksjonisme og alenegang er feil medisin. Jeg er glad for at EØS-utvalget slår fast en gang for alle at det eneste alternativet er at vi må knytte oss nærmere til EU og våre europeiske allierte.

Han har vore svært viktig for handel, klima, utdanning, Europas posisjon i verda og ei lang rekkje med andre viktige punkt.

han reflekterer òg at det er ein del avtalar der ein har funne kompromiss. Samtidig er EØS-utgreiinga tydeleg på at det å erstatte EØS-avtalen med ein handelsavtale med EU, slik Sveits har gjort,

for Noreg å gå inn i EU. EØS-avtalen bør liggje fast. Betydninga av tilgang til den indre marknaden er stor. Det gjev norske bedrifter tilgang til 440 millionar menneske.

der pandemiresponsen blei utvikla på europeisk nivå, slik som helsesikkerheitskomiteen og det politiske organet for kriserespons. Deltaking i EUs felles vaksinestrategi var av stor betydning. Det må vi òg hugse. hugse. Også når det gjeld klima, er norsk samarbeid gjennom EØS-avtalen svært viktig. At EU har fått på plass eit velfungerande kvotesystem og stiller betydelege krav, er bra. Samtidig ser vi at norsk integrasjon på enkelte punkt kan vere utfordrande. Eksempelvis vil krava til LULUCF vere krevjande med omsyn til norsk skog og hogst. Med korte referanseperiodar og eit krav om netto null vil ikkje EUs metode for utrekning alltid passe så bra. Det er også uheldig om ein bereknar utslepp ved å hogge eitt tre for så å plante eit nytt, på same måte som når ein hogg eitt tre og legg asfalt. Det er jo eingong slik ein driv skogdrift, og det må ta fleire titals år før skogen igjen tek opp like mykje CO2. Ei slik berekning som LULUCF legg opp til, kan vere uheldig.

på viktige område av nasjonal interesse. Etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina har betydninga av eit felles sanksjonsregime gjennom EU vist seg tydeleg. I ei tid då fleire autoritære regime er på frammarsj

både den situasjonen vi står i, og Eldring-utvalgets hovedkonklusjoner. Jeg vil slutte meg til dem som har sagt at for alle praktiske formål har Norge to opsjoner: EØS – videreutvikling og ivaretakelse av EØS, med alle de tilleggsavtaler, opp mot 100, som vi nå har lest denne rapporten grundig – å finne noe som helst faglig resonnement for at det ville være bedre å velge en av de andre kjente tilknytningsformene. Der er ulempene klart større enn fordelene, og uten at man egentlig ser ut til å oppnå det man presumptivt skulle ha tjent på dette. Når man følger utviklingen i land som f.eks. Storbritannia, ser vi at de er ganske bekymret over effekter av brexit som flertallet nok ikke helt hadde sett for seg akkurat da de stemte. Det er jo helt andre stemninger overfor Europa nå enn det var i 2016. Det er ikke så usannsynlig at vi om ikke så lenge får en regjering i Storbritannia som har en ganske annen tilnærming til dette enn den sittende, og det tenkes mye der om hvordan man kan gjenetablere deler av det man hadde i Storbritannia. I Sveits er man også veldig tydelig på at den tilknytningsformen de nå har, på mange måter er i ferd med å komme til veis ende. Den er slitsom og krevende og mangler de rettssikkerhetsgarantier som borgere og bedrifter i Norge, Liechtenstein og Island har gjennom EØS-avtalen. Så jeg tror det er lurt å legge det til grunn. Så har jeg lyst til å understreke et poeng som jeg tror det er viktig at vi alle tar med oss. 1994 og 2024 er ikke bare 30 års avstand, men verden er veldig annerledes. annerledes. 1992, da vi stemte her over EØS, og 1994, da avtalen trådte i kraft, var en tid hvor verden åpnet seg. Den kalde krigen var nettopp slutt. Man gikk inn i en periode med globalisering, og frihandel sto veldig sentralt. Nå er vi i en tid hvor globaliseringen på mange måter er over. Det er regionalt samarbeid, det er samarbeid med dem som står nærmest, og det å ha solide ankerfester med dem vi er aller nærmest, våre nordiske og europeiske naboer, er enda viktigere nå enn da. Det tror jeg det er utrolig viktig å ta inn over seg. Så sies det en del ting om at EU skulle være en slags markedsliberal blokk. I de fleste andre land snakker man jo nærmest om EU som et helt gjennomregulert system, og veldig mange som ønsker en markedsliberal holdning, kritiserer EU for å være for regulert, for å legge for mye vekt på miljøstandarder, på helsestandarder, på arbeidslivsstandarder, på utjevning og på solide offentlige tje nester. Det er ofte kritikken mens vi her har blitt sittende med en forestilling om et markedsliberalt Europa, som ikke stemte spesielt godt for 30 år siden, og som i hvert fall ikke stemmer i dag hvis man sammenligner med andre vestlige modeller, som USA, og også Storbritannia, som jo gikk ut bl.a. fordi de syntes det var for lite markedsliberalt i EU, i EU, og som har betydelig større sosiale forskjeller og betydelig svakere arbeidstakerrettigheter enn det man har i det europeiske området. Så sier utredningen veldig tydelig, og dette er viktig for oss i regjeringen, at det er omtrent ingen eksempler på at regelverket i arbeidslivet har blitt svekket av EØS-medlemskapet. Tvert imot er det en lang rekke eksempler på at det har blitt strengere, tydeligere og bedre når det gjelder likebehandling, standarder virksomhetsoverdragelse. Det er en lang rekke forhold hvor utvalget sier, og jeg er enig, at arbeidslivsreglene har blitt strengere i Norge. Men så må vi også ta inn over oss at når arbeidsstokken blir mer blir mer sammensatt, med folk fra ulike land og kulturer, er det enda viktigere at vi også passer på at de reglene som gjelder i Norge – norske og europeiske – faktisk praktiseres, og der er det rom for forbedring. Til slutt vil jeg si at jeg slutter meg til alle som påpeker EUs sentrale betydning for en miljø- og klimadrevet omstilling av økonomien. Vi skal, hvis vi skal nå Parisavtalens krav, gjennom en helt fundamental transformasjon av vår og andre lands økonomi, og det å gjøre det hver for oss, i vår egen lille boks, er nesten uoverkommelig. Så at vi gjør det gjennom Europas grønne giv, er egentlig det nærmeste vi kommer å oppfylle Paris-avtalens forpliktelser for Norge. [13:03:36]: For et år siden var finansministeren i Europautvalget og sa at Norge kom til å ta stilling til CBAM når EU hadde tatt stilling til CBAM. Det skjedde da to dager senere, som utenriksministeren vet. Som svar på et spørsmål i Europautvalget i forrige uke sa utenriksministeren at det var «… hevet over tvil – at det vil lønne seg for Norge å være på innsiden.»

ikke ha den barrieren som alle likesinnede land i Europa har.» Med den katastrofetenkningen og med så stor vekt på hvor ille det ville være å stå utenfor: Hvorfor skjer det ingenting i regjering med tanke på tilslutning til CBAM? Jeg vil først si at jeg synes det var veldig godt sagt, det som her ble referert fra Europautvalget. Dette er helt i tråd med det både fagbevegelsen og næringslivet sier, nå som man har satt seg ganske grundig inn i hva dette betyr. Dette er et helt nødvendig helt nødvendig supplement til kvotesystemet for å hindre karbonlekkasje, og det kan man ikke lenger bare gjøre ved å undergrave sitt eget regelverk, men ved faktisk å pålegge en pris på innkommende varer og tjenester tilsvarende det det ville ha kostet å når det først er sånn at man innfører CBAM, være svært vanskelig å stå utenfor. Så, som jeg også sa litt senere i det samme resonnementet, er det slik at siden vi ikke er med i EUs tollunion og har frihandelsavtaler med andre land, mener jeg at dette er kompatibelt, men det må gjennomgås grundig for å sørge for at vår tiltredelse til karbongrensejusteringsmekanismen – som det heter, altså CBAM – skjer på en måte som er forenlig med de andre avtalene vi har med tredjeland. Derfor tar det litt tid, men vi jobber med saken og har tenkt å fortsette med det. Det tar ikke litt tid – det tar veldig lang tid, og jo lengre tid det tar, jo vanskeligere blir det også for Norge å påvirke. Det er fordi beslutningen nå er fattet i EU. Det bringer meg over til et annet vesentlig poeng i Eldring-utvalgets rapport. De skriver: «Utvalget har merket seg at man fra regjeringens side gir uttrykk for at spørsmålet om EØS-relevans ikke kan vurderes før et forslag er endelig vedtatt i EU. Det er for sent.» Det tror jeg både utenriksministeren og jeg er helt enige om. Spørsmålet er da: Med den kunnskapen som nå foreligger fra Eldring-utvalgets side, hvor de peker på veldig mange konkrete ting Norge må gjøre for å komme tidligere og tydeligere i inngrep med prosessene i EU, hvordan vil regjeringa – helt konkret – følge opp de anbefalingene som ligger der og f.eks. jobbe med EØS-relevans på et helt annet og tidligere tidspunkt? Utenriksminister Espen Jeg kan bekrefte at utenriksministeren er enig med spørreren og med utvalget om dette. Det er i utgangspunktet sånn at EØS-avtalen gjør at EU først bestemmer seg, og så kommer vår tilpasning. Det ligger en naturlig forsinkelse i det, og det er noe vi visste da vi gikk inn i avtalen, og vi har fått bekreftet

nettopp å ha kommet med helt konkrete forslag; det er ikke bare vurdere, se på, komme tilbake til, kanskje – det er konkrete forslag. Akkurat dette er et konkret forslag som jeg ønsker å følge opp, for det gir mening å være forberedt. trekke konklusjonene før man er ferdig, men om man kan begynne arbeidet med å se på EØS-relevans, er det en måte å redusere etterslepet på. (FrP) [13:07:39]: I denne salen og andre steder får man høre alt som er umulig å få til uten å være EU-medlem.

Hvis representanten Tybring-Gjedde mener vi skal gjøre det gjennom en form for utpressing – altså: hvis ikke sånn, så sånn – tror jeg ikke det ville være måten å gjøre det på. Men jeg kan forvisse representanten TybringGjedde om at EU-kommisjonen er veldig klar over Norge er et svært interessant land siden vi er den største energileverandøren til Europa etter at Russland falt bort. Vi har svært store ressurser, vi har selvfølgelig svært attraktive fiskeriressurser, og vi har også mineraler og sjeldne jordarter som det er stadig mer interesse for fordi man ikke nødvendigvis ønsker å kjøpe dem kjøpe dem fra Russland eller kinesiskeide interesser i Afrika. Så det er vel kjent. Og så er det slik at vi har en interesse av – og de har en interesse av – et godt samarbeid i Europa. von der Leyens nylige møte med statsministeren forrige søndag var jo det veldig tydelig i samtalene de hadde, og også det som ble sagt offentlig, at her er det en forståelse av en gjensidig interesse for et tett og godt samarbeid, som vi tjener på, og som også EU har glede

som er helt avhengige av norsk eksport av visse varer, gjerne også mineraler, at det er naturlig at norsk industri f.eks. får tilgang til romsamarbeidet, som er viktig for Norge. Eller er det slik at man ikke forholder seg til den måten som jeg, og jeg tror de fleste der ute, mener er diplomati: bruke det vi kan

handler det om å vise hva vi har å bidra med, og å vise at vi som en part i en avtale med gjensidige forpliktelser lever opp til den forpliktelsen, for det er ingen som har tvunget oss til å gå inn i EØS-avtalen. Det vi underskrev på, og som EU og de andre partnerne underskrev på, er at vi skal jobbe sammen for å utvikle et indre marked med like standarder. Da ligger det til oss og til dem å sørge for at det også blir en realitet. Ingrid Fiskaa

Kampen for faste til- setjingar og mot sosial dumping i arbeidslivet er avgjerande både for økonomisk tryggleik for den enkelte og for eit samfunn med små forskjellar. Denne kampen blir vanskelegare på grunn av EØS. Eit eksempel på det er innleigeforbodet. raud-grøne stortingsfleirtalet vedtok tidleg i denne perioden eit forbod mot innleige i byggjebransjen i Oslo, Akershus, Vestfold og Telemark. Så har altså bemanningsbransjen teke saka til retten fordi dei meiner at forbodet er i strid med EØS-reglane, og ESA truar med EFTA-domstolen. Dersom dei skulle få medhald, og eit demokratisk vedtak som er gjort i denne salen, blir overprøvd av ein domstol, kva vil regjeringa gjera for å forsvara vedtaket? Espen Barth Eide [13:12:51]: Det- te er en svært viktig sak for oss. Dette er et eksempel på en av de sakene vi prioriterer, for arbeidslivsspørsmål er særlig viktige. Vi mener at vi har en god sak, og vi kommer til å stå på i den saken for å vinne den. Da er det unaturlig å begynne å si hva man gjør hvis man ikke vinner den. Vi argumenterer godt for dette, vi mener at vårt standpunkt er helt forenlig med EØS-avtalen. Dette er også et argument, for som Marit Arnstad helt riktig sa: Det lønner seg å rydde opp i etterslepet generelt for å kunne gå tydeligere inn med klare standpunkter og jobbe hardt for interessene der det virkelig betyr noe. Dette er et eksempel på det, akkurat som vårt synspunkt på minstelønnsdirektivet, som kan være bra i Sør-Europa, men som ikke passer med den nordiske arbeidslivsmodellen. Der er vi for øvrig enige med andre nordiske land, ikke minst Danmark, og vi støtter

[13:14:02]: EUs energikommis- sær, Kadri Simson, har i et brev til regjeringen varslet mottiltak dersom Norge ikke innfører fjerde energimarkedspakke innen midten av august. Barth Eide har til Nationen uttalt: «I prinsippet kan det komme sanksjoner mot andre deler av avtalen, men jeg tror vi skal finne ut av det.» Mitt spørsmål er om EU ifølge EØS-avtalen kan tilsidesette andre vedlegg av avtalen enn det uenigheten faktisk angår, og hva slags sanksjoner det i så fall er snakk om. Jeg vil vise til artikkel 102 i EØS-avtalen, som sier at ved uenighet om innføring av et vedlegg til avtalen kan det vedlegget settes ut av spill av EU For det første var det ikke slik at Kadri Simson snakket om hele fjerde energimarkedspakke-området, hun snakket om fornybardirektivet og noen særlige deler av dette. Dette er spørsmål som har ligget på både vårt og forrige regjerings bord siden 2018. 2018. Det er i og for seg riktig å si at vi i Norge har vært sent ute med å gi et svar, med å forholde oss til dette slik vi burde. Nå har vi en stor opprydding i dette etterslepet.

vedtak i EU som er EØS-relevante, og som vi er nødt til å gi en tilbakemelding på. Det er riktig. Deretter sagt skal vi gjøre det på en måte som er i tråd med norske interesser. Takk for svaret. Det er mulig at spørsmålet var litt upresist stilt. Det dreier seg om hvilken adgang EU har til å sette inn mottiltak mot Norge, så det berører jo egentlig norsk selvstyre og hvor inngripende makt EU har overfor det norske selvstyret. Reservasjonsretten ligger som en del av EØS-avtalen. Vi har en rettighet til å si nei, til å legge ned veto hvis vi vil. Hvis så skjer, reguleres det som skal skje, av artikkel 102, som sier at det berørte vedlegget kan settes ut av spill. Om vi skulle lagt ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke, kan EU i så fall sette ACER ut av spill, og det er vel kanskje noe Norge kunne ha levd med. Men spørsmålet er altså:

som vil bli satt ut av spill, i ytterste konsekvens. Det er veldig usannsynlig at det vil skje, for man finner jo gjerne fram til minnelige ordninger i sånne saker. Jeg vil også understreke at det ikke er noen fordel for Norge å søke å ikke snakket som om dette bare dreier seg om strøm. Det dreier seg også om å regulere gassmarkedet i Europa. Veldig mye av det som har skjedd de siste årene i EU, har vært en tilpasning til det Norden begynte med på hvor man har hatt en dyp integrasjon av det nordiske energimarkedet. Det har nå utvidet seg også til Europa. Hele ideen om at dette kom med ACER, er rett og slett empirisk feil, og det er også godt beskrevet i utredningen, som jeg anbefaler alle å lese.

Det er dramatiske tider i Europa. Europa må stå samlet, og Europa står samlet. Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen krever et tett og omfattende europeisk samarbeid. stadig mer rivaliserende geopolitisk landskap, med tiltakende rivalisering og uforutsigbare rammevilkår, har Norge en sterk egeninteresse i et samlet Europa. Dette er avgjørende også for Norges trygghet. Når autoritære krefter forsøker å splitte oss, er det viktigere enn noen gang at vi holder sammen, og derfor er det viktig å styrke og videreføre EØS-samarbeidet. Som følge av Russlands ulovlige krig i Ukraina har også Norge blitt viktigere for Europa. Vi har trappet opp både gassproduksjonen og sikkerheten på sokkelen, og Norge er og skal være en pålitelig leverandør av olje og gass til resten av Europa. av Europa. Vi er enige om at NATO er grunnpilaren i norsk sikkerhetspolitikk. EU spiller likevel en viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk, og det er viktig at utviklingen på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området i EU utfyller og ikke dupliserer NATO. På den måten bidrar EU til å styrke og forsterke det transatlantiske samarbeidet. samarbeidet. Russlands folkerettsstridige angrepskrig utfordrer alt vi står for. Vi må derfor gjøre det vi kan for å støtte Ukrainas frihetskamp, som kan bli langvarig. En framtidig gjenoppbygging av Ukraina forutsetter at de vinner krigen. Situasjonen i Ukraina er svært krevende for tiden, og det er en prekær mangel på luftvern. Med Nansen-programmet bidrar vi med langsiktig støtte til Ukraina fra Norges side, men vi kan ikke alene bidra til at Ukraina vinner. Vi er både nødt og forpliktet til å bidra i fellesskapet som støtter Ukraina, både i NATO og med EU. Det praktiske sikkerhets- og forsvarssamarbeidet med EU har blitt styrket siden krigen startet. Norge bidrar med militær bistand gjennom EUs eget støtteprogram. Vi deltar med EU-land om å utdanne ukrainske soldater, og vi har sluttet oss til EUs ammunisjonssamarbeid. I tillegg har EØS-avtalen sikret norsk deltakelse i EUs program for økt produksjonskapasitet, europeisk ammunisjonsindustri og programmet for felleseuropeiske forsvarsanskaffelser. Gjennom en tett samhandling med EU bygger vi opp Europas og Norges sikkerhet. Vi opprettholder støtten til Ukraina, samtidig som vi bygger egen forsvarsevne. Norges verdensledende forsvarsindustri er viktig for Europa, og Europa er viktig for forsvarsindustrien. Norsk industris uttelling på første tildelingsrunde i ASAP-programmet viser dette tydelig. tydelig. Eldring-utvalget avga nylig sin NOU, Norge og EØS: Utvikling og erfaringer. NOU-en har viet et kapittel til utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Utvalget har klare tilrådinger på området. Vi bør fortsatt søke tett samarbeid med EU på området. Vi bør knytte oss til relevante nye EU-initiativ, også når de faller utenfor EØS. Vi bør følge opp EUs ambisjon om et strategisk partnerskap med sikte på en nærmere avklaring av hvordan et slikt samarbeid kan utformes.

ikke. Andøya Space, sammen med resten av Norges romsatsing, er i verdensklasse. Verdensrommet blir stadig viktigere for nasjonal sikkerhet, våre militære evner og forsvarssamarbeidet med NATO og EU. Det er betryggende å høre at utenriksministeren legger ned en betydelig innsats for å knytte Norge til EUs program om sikker satellittkommunikasjon, og at man er klar til å starte forhandlingene så snart EU har vedtatt sitt forhandlingsmandat. For norsk rom- og forsvarsindustri vil en deltakelse gjøre det lettere å bidra til å styrke norsk og europeisk forsvarsevne og motstandskraft. Forsvarssamarbeidet med EU har blitt styrket siden krigen startet, og det må vi fortsette med. Behovet for et nært samarbeid med EU er viktig og nødvendig. Det handler om Norges og Europas sikkerhet.

(H) [13:23:37]: Takk til uten- riksministeren for en god redegjørelse. Entusiasmen for en utredning fra Eldring-utvalget som slår fast hvor avgjørende viktig EØS-avtalen er for norske interesser, og at det ikke er realistisk å tenke en alternativ tilknytningsform som ivaretar norske interesser bedre, deles med utenriksministeren. Høyre hadde gjerne sett at Eldring-utvalget også hadde hatt et mandat til å vurdere konsekvensen av et framtidig norsk medlemskap i det europeiske fellesskapet. Minst to generasjoner har gått glipp av den debatten. Høyre frykter ikke slik kunnskap. Høyre vil arbeide for å få på plass et framtidsrettet kunnskapsgrunnlag tilsvarende det utvalget har levert om årene som ligger bak oss. Vi vil framover. Med Høyre i regjering vil vi sette i gang denne kunnskapsproduksjonen. De partier i denne sal som fortsatt står for en ren motstand mot EØS-avtalen, bør etter min mening ta en tenkepause og vurdere sitt standpunkt grundig. Mye av EØS-skepsisen har vært knyttet til energifeltet, og en fersk dom fra Høyesterett slår fast at Stortingets vedtak om tilslutning til energibyrået ACER var lite inngripende. Det er ikke hold i påstandene om EU som et slags antidemokratisk monster, som sluker Norges mulighet til å fatte beslutninger på områder av viktige samfunnsinteresser. Jeg finner det interessant at EØS-motstanderne, som snakker på inn- og utpust om selvråderetten, ikke ser ut til å ha reflektert over muligheten til å nå fram med nasjonale prioriteringer i en verden slik den faktisk er. Retten til selv å bestemme og ikke være med på beslutninger som angår oss, er lite forlokkende, og det er å svikte lederskap. Høyre hadde i forrige uke en høring med næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner om sårbarheter ved EØS-avtalen, og flere etterlyste en ny tilnærming til hvordan vi arbeider med EØS-saker i Norge. Vårt selvvalgte utenforskap gjør det krevende å utøve reell innflytelse på lovgivningsprosesser i EU. Næringslivet og organisasjonene er godt representert i Brussel og sentrale europeiske hovedsteder og er ofte langt foran det politiske Norge i kunnskap om pågående prosesser. prosesser. Vi vet at Danmark har en strukturert prosess for å involvere næringslivet i en tidlig fase, og det bør Norge se på. Jeg tiltrer utenriksministerens understreking i redegjørelsen om betydningen av samarbeid med det europeiske fellesskapet i den nåværende sikkerhetssituasjonen. EUs initiativ på forsvarsområdet har blitt møtt med en viss skepsis – som noe som stjeler ressurser fra NATO. Det er vi forbi. Europeisk fellesskap konkurrerer ikke mot NATO. Det utfyller NATO. EU har en verktøykasse til f.eks. utvikling av militær industriell kapasitet og militær mobilitet som det er i norsk interesse å ha best mulig tilgang til. Det er foruroligende at Senterpartiet, et forsvarsvennlig parti, lar sin inngrodde EU- og EØS-motstand være til hinder for en slik tilknytning. EØS-avtalen har en stor styrke i at den er dynamisk og oppdateres etter hvert som EU oppdaterer sitt lovverk. Det fordrer at vi leverer vår del av forpliktelsen, som er å ta ansvar for rask og effektiv innlemmelse i hjemlig lovverk. Regjeringen må etter mitt syn gjøre et bedre arbeid for at vår forhandlingsposisjon overfor EU ikke skal bli dramatisk svekket. EU utvikler mer politikk av relevans for oss som ikke nødvendigvis er EØS-relevant. Mye av politikken er rettet inn mot å styrke EUs konkurransekraft og sikkerhetspolitiske posisjon overfor omverdenen, altså utadrettet. Hvis vi ikke engang klarer å oppfylle våre kjerneforpliktelser i EØS-samarbeidet, hvordan kan vi da forvente at EU skal sette av kapasitet til å inkludere oss på områder som vi ikke engang har automatisk adgang til? Det er interessant å høre utenriksministerens vurdering av risikoen for at vi havner i en situasjon hvor EU rett og slett mister motivasjonen for å opprettholde EØS-avtalen. EØS-avtalen. La meg nevne: Italias tidligere statsminister Enrico Letta kom for kort tid siden med grundig gjennomarbeidede anbefalinger for styrking av det indre marked det neste tiåret. Det har vært taust i regjeringen om rapporten enda det indre marked angår oss. Letta slår fast at det indre marked er et av EUs sterkeste konkurransefortrinn, men at det nå trenger en skikkelig boost for å fortsette å være det. Bengt

Norge har, med noen få unntak, sluttet opp om EUs sanksjoner mot Russland. Vi kan likevel, fordi vi står utenfor EU, ta særlig hensyn til en bærekraftig fiskeriforvaltning og bevare den grunnlovfestede retten til ytringsfrihet uten forhåndssensur. Vi har samarbeidet tett med Ukraina om finansiell og humanitær støtte samt håndteringen av ukrainske flyktninger. Nansen-programmet er unikt og åpner for samarbeid. Fleksibilitet, pragmatisme og godt politisk og diplomatisk håndverk har vært nøkkelen til dette, selv når tåken legger seg og alvoret tynger. I tillegg kommer støtte til helse og medisinsk evakuering og støtte via EUs sivile beredskapsmekanisme, og Norge har deltatt i EU-samarbeid for sivil beredskap siden 1982. Det er det verdt å ta vare på i framtiden. framtiden. Internasjonal våpendonasjon, kjøp direkte fra industrien og treningen på utstyret som kjøpes, har vært og er fortsatt avgjørende for Ukrainas forsvarsevne. Det er avgjørende med samordning mellom nasjoner. Akkurat som Norge gjør store innkjøp og samarbeider godt med forsvarsindustrien i allierte og likesinnede land, bidrar Norge med våpen- og utstyrsproduksjon i verdensklasse. Det så vi senest ved norsk tilslutning til ASAPprogrammet, der norske våpenprodusenter fikk tildelt en stor brøkdel av totalrammen. Norsk våpenproduksjon er avgjørende for Ukrainas seier og europeisk sikkerhet.

herunder EUs treningsprogram EU MAM, det britiske treningsprogrammet Interflex samt trening i Norge, eksempelvis spesialistutdanning i Trøndelag. «Norges medlemskap i NATO er fundamentet for norsk sikkerhet og forsvar», sa utenriksministeren. Det er i Norges interesse med et tett samarbeid med våre allierte, enten det er med USA, Storbritannia, Canada, enkeltland i EU eller EU selv. Dette må skje i en mellomstatlig ramme. Som utenriksministeren påpekte, har EU vært flink til ikke å duplisere NATO-funksjoner. For Norge er det viktig at man fortsetter i det sporet. Norge skal være en god alliert og samarbeidspartner for alle våre venner i Europa og resten av verden, uavhengig av vår tilknytningsform til EU. til EU. Etter EU-valget i juni vil det bli utpekt en ny EUkommisjon. De vil ha en enorm oppgave foran seg i å snu utviklingen for EUs medlemsland, der veksten har stagnert voldsomt sammenlignet med land som Kina, India og USA. Akkurat som vi ofte trekker på erfaringer fra andre land i norsk debatt, kan EU hente erfaringer fra Norge. Senterpartiet mener det er mye å hente i EU fra regjeringens politikk om å flytte makt og penger nærmere der skoen trykker, en styrking av arbeidstakernes rettigheter og mindre detaljstyring fra byråkrater. Som utenriksministeren trakk fram, har både Norge og EU satt seg ambisiøse mål for en grønn omstilling av økonomien. Det er i den sammenheng viktig for både Norge og EU at man har folkelig støtte for den politikken som føres i hverdagen. Dette har EU fått oppleve de seneste månedene, der den grønne given har møtt stor motstand. Det vil bli krevende for den nye kommisjonen å gjennomføre endringer. Samtidig er målet om å kutte utslipp noe EU-borgerne virkelig ønsker. I sånne situasjoner er det viktig at man justerer kartet til terrenget uten å miste målet av syne. Man må alltid ha målet i syne. I Norge har vi også følt dette på kroppen. Skyhøye strømpriser, til tross for tilnærmet 100 pst. fornybar strømproduksjon og produksjonsoverskudd, har ført til en stor folkelig motstand, naturlig nok. Regjeringen har avhjulpet situasjonen med ekstraordinære tiltak, som strømstøtteordningen, men handlingsrommet er begrenset. Derfor er det helt nødvendig at vi justerer kartet etter terrenget, ikke bygger flere utenlandskabler og sier nei til ytterligere begrensninger i Norges handlingsrom. Derfor er det uaktuelt for Senterpartiet å innlemme fjerde energimarkedspakke. For Senterpartiet er det viktig at vi står opp for norske interesser og samtidig har et godt samarbeid med våre venner i Europa, selv om vi helst skulle sett en annen tilknytningsform til EU, tuftet på likeverdige parter, som ga mer rom for folkestyret.

I løpet av dei siste 30 åra har EØS-avtalen vist seg å vera ein viktig handelsavtale i norsk politikk og økonomi. Denne avtalen har ikkje berre tent norske interesser godt, men har òg vore viktig i møte med dei stadige endringane i Europa og ei verd i konstant utvikling. Hovudbodskapen frå utgreiinga er tydeleg: Noreg ville vore betydeleg fattigare Eit godt eksempel på dette er Vestlandet. EØS-avtalen har tent Noreg godt gjennom eit kvart hundreår, med høg vekst i sysselsetjing og realløn, stabil lønsfordeling og sterk vekst i offentlege tenester. Vestlandet har vore eit knutepunkt for norsk handel gjennom hundreår og har spesielt nytt godt av denne avtalen. Dette bekreftar Menon Economics i si ferske eksportmelding for 2023.

Då er det viktig å hugsa på at nettopp EØS-avtalen har hatt ei stor betydning for denne suksessen. Gjennom analyse og vurdering har Eldring-utvalet kome fram til at EØS-samarbeid er avgjerande for mange ulike politiske område. Samtidig fjernar ikkje EØS-avtalen behovet for ein nasjonal klima- og miljøpolitikk. Noreg har framleis handlingsrom til å utforma effektive verkemiddel som tar omsyn til klima-, energi-, industriog naturutfordringar. Det er viktig å koordinera innsatsen mellom ulike fagdepartement for å sikra ei heilskapleg tilnærming til desse komplekse problemstillingane. EUs overordna klima- og miljømål har ein betydeleg innverknad på utforminga av regelverket innanfor ei rekkje sektorar, inkludert energi, transport, industri og finans her heime i Noreg. Difor er eit samarbeid med EU på desse områda viktig og nødvendig for Noreg. Vi skal ikkje stå utanfor EUs omstilling. Noreg skal vera ein aktuell samarbeidspartner også i framtida.

Openheit er ein føresetnad for demokratiet, og difor må både prosessar og grunngjeving for vedtak vera tilgjengelege for offentlegheita. Dette er spesielt viktig når det gjeld komplekse internasjonale avtalar som EØS-avtalen, som vedkjem ei rekkje politiske område. Noreg må fortsetja å følgja nøye med på utviklinga innanfor EU, spesielt når det gjeld klima- og miljøpolitikk, og sikra at samarbeidet med EU styrkjar norsk klima-, energi- og næringspolitikk. Samtidig må vi vera opne for å vurdera nye tiltak og løysingar for å møta framtidige utfordringar på best mogleg måte. EU, EØSavtalen og Noregs klima-, energi- og næringspolitikk må sest i samanheng for å sikra framleis vekst og utvikling i Noreg.

[13:38:06]: Først vil jeg takke utenriksministeren for en innsiktsfull redegjørelse med en grunnleggende tro på EU et fellesskap på 27 nasjoner som søker og som lykkes i å løse grenseoverskridende utfordringer der nasjonalstatene kommer til kort. Det går også igjen som en rød tråd i Eldring-utvalgets rapport. rapport. Motstand mot EØS-avtalen var en av hovedsakene for Senterpartiet før stortingsvalget i 2021. Redningsplanken etter regjeringsforhandlingene ble et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle vurdere erfaringene fra EØS-avtalen og andre avtaler med EU. Utvalget har nå talt. Svaret ble neppe slik som Senterpartiet hadde håpet på. Erfaringene med EØS-avtalen gjennom de siste ti årene er nå grundig utredet, og konklusjonene er entydige. EØS-avtalen har tjent Norge meget godt

tilfelle.» EØS-avtalen er ingen perfekt avtale, og det er heller ikke å forvente at ikke-medlemsland skal oppnå de samme betingelsene som et medlemsland. Dessuten vil ikke EU akseptere at enkeltland vil håndplukke hvilke forpliktelser de påtar seg. seg. Siden midten av 1970-tallet har ulike regjeringer hatt som mål å samarbeide tett med EU. EU anno 2024 er knapt sammenlignbart med EU på 1970-tallet,

Forutsetningen for å få gjennomslag er at Norge prioriterer de viktigste sakene på et tidlig tidspunkt, setter inn tilstrekkelige ressurser og begrunner sine synspunkter godt, skriver Eldring-utvalget. Mitt spørsmål til utenriksministeren må da bli: Setter vi av tilstrekkelig med ressurser, og er vi tidlig nok på EU-ballen? Senterpartiets alternativ til EØS-avtalen er en handelsavtale med EU. Norge vil ikke da være en del av det indre markedet, på samme måte som det britiske eksperimentet brexit. Det er sterke holdepunkter for at brexit så langt har hatt negative effekter på økonomien i Storbritannia. Økonomisk forskning viser at utviklingen samlet sett har blitt rammet negativt av brexit, ifølge de forskningsrapportene som Eldring-utvalget bygger sin rapport på. Vi vet altså hva vi har i vente hvis vi velger å erstatte EØS-avtalen med en frihandelsavtale. EU har satt seg mål om å utvikle en romfartsstrategi for sikkerhet og forsvar. Norge har et satellittmiljø i verdensklasse som er avhengig av et tett samarbeid med EU for å kunne videreutvikles. Det haster å få på plass en avtale med EU på dette feltet, for å være godt posisjonert når kontrakter skal tildeles. Andøya Space har enorme utviklingsmuligheter dersom myndighetene er villig til å være en proaktiv døråpner i et tett samarbeid med EU. med EU. I 2025 vil EU få en egen kommissær for forsvar. Det er en direkte konsekvens av EUs ambisjoner om å utvikle felles sikkerhetspolitikk og virkemidler i møte med en svært krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Dette kommer også tydelig til syne i svaret på Russlands invasjon av Ukraina. Eldring-utvalget konstaterer at det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom EU og Norge er gang. EØS-avtalen setter imidlertid begrensninger for samarbeidet på dette feltet, og det er verdt å merke seg at både forsvarskommisjonen og Eldring-utvalget påpeker behovet for å få på plass avtaler om det sikkerhetspolitiske som ikke dekkes av EØS-avtalen.

Til slutt: Oppsigelse av EØS-avtalen vil være en dypt uansvarlig politikk og plassere Norge på sidelinjen. Vi trenger ikke mindre samarbeid med EU, men et tettere samarbeid for å ivareta vår nasjons interesser.

[13:43:17]: EØS-avtalen har vært helt avgjørende for Norges økonomiske utvikling de siste 30 årene. Den har bidratt til et omfattende samarbeid med EU, noe som har vært til fordel for norske interesser. Avtalen gir norske bedrifter tilgang til et marked med 30 land og rundt 450 millioner innbyggere. Det har utvilsomt bidratt til økt verdiskaping, bedre velferd og flere arbeidsplasser i Norge. i Norge. Et tett samarbeid med våre naboland handler ikke bare om økonomiske fordeler. Gjennom avtalen har vi fått muligheten til å delta i ulike EU-program som støtter vår grønne omstilling og næringsutvikling. Norge bidrar til å redde liv og spiller en viktig rolle for å styrke norsk og europeisk forsvarsevne. Samarbeidet om norsk og europeisk forsvarskapasitet gir også mulighet til å bygge opp egen industri. Bare i mitt eget hjemfylke, Innlandet, vil Nammo på Raufoss ha behov for 700 nye ansatte de nærmeste årene for å femdoble produksjonen av ammunisjon til Ukraina og fylle lager i Norge og andre NATO-land. Norge har deltatt aktivt i arbeidet med EUs grønne omstillingsstrategi. Gjennom det samarbeidet jobber Norge for å oppnå ambisiøse mål for grønn omstilling, samtidig som europeisk konkurransekraft og sosiale rettigheter Regjeringen prioriterer å sikre norske interesser i diskusjoner om klima, energi og miljøpolitikk i EU. Nylig har regjeringen inngått et grønt industripartnerskap med EU, noe som vil gjøre at vi når klimamålene våre raskere samtidig som vi legger til rette for økonomisk vekst. Denne avtalen er viktig for norsk næringsliv generelt, og for aktører i batteri- og råvarekjeden spesielt. Digitalisering er en annen nøkkel til næringsutvikling for framtidige arbeidsplasser i Norge. EØS-avtalen legger til rette for innovasjon og samarbeid på tvers av grenser, noe som støtter norsk næringsliv i å dra nytte av den digitale transformasjonen i Europa. i Europa. EØS-avtalen gir Norge mange fordeler. Samtidig er det slik at EØS-avtalen gir Norge en sterk posisjon i Europa og et solid grunnlag for videre utvikling av næringslivet, arbeidsplasser og grønn omstilling. Jeg vil takke utenriksministeren for hans solide redegjørelse, og jeg er glad for å høre at han er så tydelig på hvor viktig EØS-avtalen er for å styrke norsk næringsliv, fremme grønn omstilling og skape arbeidsplasser i hele Norge.

[13:46:21]: Demokrati og folkestyre er viktige verdier. I Senterparti–Arbeiderparti-regjeringen har vi ulikt syn på EU, EØS og tilknytning til EU-politikk i høyt tempo gjennom EØS-avtalen. En sterk nasjonalstat hindrer ikke internasjonal solidaritet eller at Norge fortsatt skal ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk og samarbeide med mange. Det kan være Nordisk råd, FN, NATO og EU. Vi kan ha egne handelsavtaler, og vi har en egen stemme i WTO. Norge samarbeider f.eks. godt med EU om forsvar og sikkerhet. Vi bidrar mye. Andøya Space Center er kanskje Europas beste sted å sende raketter til verdensrommet fra. Norsk våpenindustri er viktig for NATOs samlede sikkerhet. Senterpartiet er garantist mot norsk EU-medlemskap. Det er nei-flertall på alle målinger på 18. året, og folket har sagt nei til EU to ganger. Handlingsrommet i EØS-avtalen utnyttes best ved å komme tidlig inn i prosesser, sa utenriksministeren sist uke – men handlingsrommet må tas; det er ikke noe vi får. For Senterpartiet gjelder dette også EUs fjerde energimarkedspakke. Senterpartiet vil ikke knytte Norge tettere til EUs energipolitikk. Vi stemte mot EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå, ACER, i 2018. Senterpartiet vil heller ikke stemme for EUs fjerde energimarkedspakke. Norge er ikke en del av valutaunionen, og uten euro kan vi sette egne skatter og avgifter. Vi kan stimulere til sysselsetting og sikre velferdssystemet. Ved et EU-medlemskap mister vi kronen og får euroen. Utenfor EU står vi fritt til å bestemme egen handelspolitikk, senest med en frihandelsavtale med India som gir norske bedrifter bedre vilkår enn konkurrentene i EU. i EU. Protestene fra europeiske bønder har vært svært synlige, sa Barth Eide. Utenfor EU har Norge en egen landbrukspolitikk, og tollvern er med på å gi levende distrikter, matberedskap, bedre miljø og trygg mat. Norske bønder og politikere prater med hverandre, og om det var høylytt ute på Eidsvolls plass sist uke, er det fortsatt en felles forståelse hos landbruket og de politiske partiene om at jordbruksavtalen direkte mellom faglagene

får såpass økt oppslutning i Europaparlamentet som det kan se ut til nå. (H) [13:49:45]: Konklusjonen til Eldring-utvalget er at EØS-avtalen har tjent Norge og våre nasjonale interesser godt. en svakere tilknytningsform. Vel, vi har fått en sterkere tilknytning til arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, gjennom avtalen. Vi har fått tilgang til marked i 30 medlemsland. Vi får studere og arbeide i europeiske land uten for stort byråkrati. Vi får gjennom avtalen tilgang til å arbeide med sikkerhet og beredskap sammen med dem vi trenger å samarbeide med.

EU og vår EØS-avtale arbeider på en bred front. Det er energikrise, pandemi, klimaendringer og stormaktsrivalisering – men nei, Senterpartiet vil ha en løsere tilknytning. Det gir ikke mening. Selv med EØS-avtalen må vi tidligere inn i arbeidsprosessene – men nei, vi leverer ikke råvarene, vi lager ikke retten, og vi må spise det vi får. Det er å være leilending. feltet digitalisering og grønn omstilling er EU i front. Matsikkerhet, kritiske råstoffer, mineraler, migrasjon- og asylsystemet, satellittkommunikasjon for å samordne krisehåndtering – der er EU foran. Vi tar det vi får. Europa og EU tar stadig større ansvar, men hva gjør vi? Jo, vi fortsetter som husmenn i det europeiske fellesskapet. Jeg går tilbake til der jeg sluttet i mitt forrige innlegg. Jeg skal tilbake til Letta-rapporten. Da jeg kom inn på den, var det rett og slett fordi dette spørsmålet kommer til å prege Europa og den politiske perioden som starter i EU når et nytt europaparlament nå snart er valgt, det er helt avgjørende for norske bedrifters markedsmuligheter, for Norges mulighet til å dra nytte av mulighetene i det grønne skiftet og for Norges totalforsvar. Jeg er bekymret for om vår stemme i det hele tatt kommer til å bli hørt i disse diskusjonene, og jeg vil gjerne høre utenriksministerens vurdering av hvordan vi skal få til dette.

Det spenner fra direkte motstand til sunn skepsis, mens enkelte andre partier – uten å nevne navn, men det er de to største – henstiller mer til servilitet og stilltiende aksept av alt EU kommer med. representant sa tidligere i dag at for alle praktiske formål er vi EU-medlem. Det er en urovekkende holdning og forståelse av det norske demokratiet og de norske folkeavstemningene å ha den inngangen til en EU-debatt. representant snakket også om våre venner i Brussel og virker å være fullstendig overbevist om at alt EU kommer med, er uovertruffent, og at vi ikke skal stille spørsmål ved det. Det er her problemet starter, for ikke alt det som kommer fra EU, EUs byråkratiske hær framstår som de bruker stimulerende midler, for mengden direktiver, reguleringer og lover som kommer fra EU, tyder på et byråkrati som aldri tar pause og aldri sover. Det som derimot ikke vokser, er EUs økonomiske vekst. Den er rekordsvak, og Europa faller akterut. BNP per person var i 1994 1,7 ganger høyere i Norge enn i EU. 2022 var BNP-en i Norge 2,9 ganger høyere enn i EU, til tross for at folketallsveksten i hele perioden har vært vesentlig høyere i Norge enn i EU. BNP totalt har fra 1994 til 2022 økt med 230 pst. i EU og 450 pst. i Norge. EUs fasit de siste tiår er lav økonomisk vekst, avindustrialisering og tapt konkurransekraft. I 2008 var EUs og USAs økonomi på omtrent samme størrelse. Nå er USAs økonomi mer enn 50 pst. større enn EUs, uten Europeisk teknologisk utvikling og produksjon har falt bak både USA og Kina. Amerikanske tek-selskaper slår knockout på europeiske. Det er bare innen reiselivsnæring og luksusgodenæring europeiske land dominerer. Blant årsaksforklaringene er økte energipriser. Ifølge framskrivinger fra Det internasjonale pengefondet ser den økonomiske veksten i eurosonen svært lav ut i 2024 og 2025. Det er her det store problemet er: måten Norge ser verden og EU på, der alt som kommer fra EU, framstilles som det rette, som noe vi bare må implementere, som noe vi ikke skal stille spørsmål ved. ved. Fasiten er at vi har et Europa som nå holder på å regulere seg selv i hjel. Vi har et Europa der man ser utenlandsinvesteringene fra land som Tyskland stadig øke. Tyskerne doblet investeringene i USA det siste året.

– er tilgangen til like konkurransevilkår et være eller ikke være for virksomheter som har etablert seg i Norge. Når representanten Nilsen prøver å å underkjenne eller heve opp Norges verdiskaping, snakker han altså om de 412 mrd. kronene som var Fastlands-Norges eksport til EU-land i 2023. Det stemmer, som representanten Arnstad sier, at daværende regjering i forbindelse med postdirektivet startet prosessen med å reservere seg. I direktivet var sanksjonen for reservasjonen at Posten som selskap ville bli utestengt fra å konkurrere i det indre marked. De fleste synes i og for seg det var bra og en rimelig pris å betale – bortsett fra Posten, da, som den gang konkurrerte i Sverige. Hva som skjedde siden, er historie. Representanten Moxnes trekker opp at vi er best i klassen, og nå skal vi bli enda flinkere, men faktum er at vi ikke er best i klassen. Vi har plukket det som tjener våre interesser best. Vi er sånn midt på treet. Noen ganger og lenge har det gått bra, men som jeg sa, gjør globale utfordringer at EU nå fører en mye raskere politikkutforming enn tidligere, og de markerer i større grad enn tidligere at de som er innenfor og de som er utenfor, ikke nødvendigvis behandles likt. Dette kan vi like eller ikke like, som i og for seg alt annet i livet, men så langt har samarbeidet gitt oss langt flere fordeler enn ulemper. Det er realiteten. Jeg oppfordrer til en kunnskapsbasert debatt, sånn at vi ikke fører det norske folk bak lyset.

som også jeg har gjort, at etterslepet er et problem og må reduseres. Så spør han: Bruker vi nok ressurser på det? Da vil jeg først si at det har vi i hvert fall ikke gjort til nå, det er derfor det er etterslep. Nå har vi satt inn et støt på akkurat det, med et nært samarbeid mellom departementene. Det er ikke egentlig et spørsmål om antall ansatte i departementene, det er hvordan man bruker tiden sin,

Det nevnte jeg i redegjørelsen, men jeg hadde bare lyst til å svare på det. Så var Schie Schou innom Letta-rapporten. Det er jeg glad for, for jeg tror vi ville stå oss veldig på om vi i tillegg til å gjøre alle debatter om EØS til debatter om Norge og vår tilknytningsform og ulike partiers syn på det, også hadde en diskusjon om hva som diskuteres i Europa, for det er nå engang slik at vi er et land i Europa, og den diskusjonen går aktivt og høylytt. Sentrale poeng i Letta-rapporten tar opp bl.a. det representanten Marius Arion Nilsen var innom, nemlig Europas konkurransekraft og hva man kan gjøre for å bygge ut mer samordnet infrastruktur for å få det man kaller den såkalte femte frihet, som dreier seg om innovasjon, forskning og utdanning, og satse mer på det, og hvordan man kan gå videre på det sporet vi har sett med mer satsing på

Dette er noe som nå diskuteres varmt i Europa. Vi bør også følge med på det, for det er en dynamisk transisjon av hele det europeiske samarbeidet som vil prege oss, både direkte gjennom EØS og de andre avtalene og fordi våre aller nærmeste partnere selv vil bli preget av det.

Fleire har i denne de- batten teke til orde for å avslutta EØS-debatten etter Eldring-utvalets rapport. Det blir sagt at det er urealistisk å tenkja seg alternativ – anna enn EU-medlemskap, så klart, seier dei som aller helst skulle hatt Noreg inn i EU. Andre ord som er brukte, er at me skal leggja vekk illusjonar ein gong for alle. «There is no alternative.» Det var det ei anna dame som sa, ei nokså berykta dame, tidlegare statsminister i Storbritannia, Margaret Thatcher, som altså meinte at det ikkje finst nokon alternativ til marknadsliberalismen. Eg trur ho hadde vore fornøgd med å høyra på fleire av innlegga frå EU-tilhengjarane i denne debatten. La meg slå fast: Eldring-rapporten og konklusjonane der kom ikkje som noka overrasking på oss som er EØS-motstandarar.

Det er ein mangel, etter SV si meining, og ikkje noko ein kan bruka som bevis på at debatten om alternativ til EØS no er død. Det er heller ikkje mogleg å leggja EØS-debatten død, for det er noko som heiter verkelegheita. Dei negative konsekvensane av EØS for arbeidslivet, for kraftpolitikken, for internasjonal solidaritet og for miljø lar seg ikkje tenkja vekk eller argumentera vekk. Dei finst der, dei vil pressa seg på, uavhengig av kva EU- og EØS-tilhengjarane her i denne salen skulle ønskja seg. For demokratiet og folkestyret i Noreg vil det vera eit problem om dei EU-lojale skulle klara å leggja lokk på norsk EØS-debatt. Folkestyret er avhengig av at me fritt og ope kan diskutera kva veg me vil at samfunnet skal gå. Folkestyret er avhengig av at folkets representantar tek opp desse spørsmåla og faktisk representerer ulike syn. Dei demokratiske problema med EØS-avtalen si tvangstrøye for det norske samfunnet er store nok som dei er, om me ikkje i tillegg skulle leggja lokk på debatten.

Vi har jo sett diskusjonen og utviklingen som har vært de siste årene med tanke på energi og tilknytning til Europa, der det først var kun den russiske angrepskrigen som hadde noe å si for prisene vi så i Norge, heller ikke avgitt noen som helst energimakt til Europa. Det har altså vært mange påstander, men sannheten er at energipolitikken som føres i Europa – og som har vært ført lenge, og som er planlagt å føres videre – har store og negative konsekvenser for Europa, men også for Norge via vår tilknytning der. Det mest illustrerende er det som ble sagt under «Debatten» i 2022 under partilederuken, der statsminister Støre sa at han ikke ønsket å være statsminister for et land som begrenset krafteksporten til Europa. Dette kom samtidig som Tyskland med vitende og vilje la ned de seks siste kjernekraftverkene, som produserte i størrelsesordenen fire ganger mer kraft enn det vi hvert år eksporterte til Europa. altså en veldig varierende grad av forpliktelser og hengivenhet til å bistå andre land, og det er det vi ser her og tar til orde for. Det er ikke alt EU kommer med som er godt for Norge, det er ikke oppe til diskusjon, for det underslås. Det eneste diskusjonen går ut på, er hvor fort vi skal innføre, og hvor farlig det er hvis EU blir kritisk til at vi kommer Egentlig burde EU ha tatt seg en grundig kikk i speilet og sett på det de selv kommer med, for i løpet av de siste årene har EUs andel av verdens befolkning falt fra 13 pst. til under 7 pst.

har en energikommissær som kommer til Norge og krever og tvinger oss til å innføre direktiver som kommer fra EU, og framstiller det som at det kun er i Norges interesse å innføre dem, blir det utrolig hult og falskt. Da bør vi heller gå for Islands modell, der de grun dig vurderer konsekvensen av ethvert direktiv, både for Island som helhet og for islandsk næringsliv. Det hadde vært vesentlig mer gunstig, vesentlig bedre og mer fornuftig for Norge enn bare å svelge dette helt rått, med hud og hår. Marit

Jeg har bare noen korte kommentarer på slutten av debatten, for motsetningene i dette spørsmålet er egentlig ganske kjent

innlegg om å utnytte alle mulighetene som ligger i EØS-avtalen, er noe av det jeg synes er viktig. Da nevnte jeg reservasjonsretten som en rett jeg mener er en styrke ved avtalen, men som vi ikke har brukt. Jeg trakk fram postdirektivet rett og slett fordi det er et eksempel på at det er mulig å sende en melding om bruk av reservasjonsretten, og det er mulig å gjøre det uten at det fører til noen fullstendig krise i forholdet mellom EU og Norge.

det blir brukt veldig mange sterke ord i denne debatten, men det er en pussighet ved EØS-avtalen at vi blir stilt overfor en avtale der vi skal godta regelverket bare fra én part i en gjensidig avtale. Det er en merkverdighet, og det forsterker egentlig det som var hovedpoenget i mitt innlegg, nemlig det demokratiske underskuddet i EØS-avtalen. det Tybring-Gjedde sier, blir avfeid litt enkelt. Når vi sier at vi bør bruke vår eksport av energi til å få politisk gjennomslag i samarbeidet med EU, oppleves det liksom litt kjettersk, nærmest som en slags utpressing, men både i EØS-redegjørelsen og av Høyres representanter her i dag sies det at EU i større og større grad kobler ulike politikkområder til hverandre.

til å ha mye debatt om EØS og EU framover. Det å si at en her må forholde seg til en kunnskapsbasert debatt, mener jeg en skal være forsiktig med. Jeg mener en skal være forsiktig med å bruke det ordet om det faktum at det er ulike politiske meninger. Den ene meningen meningen er like legitim som enhver annen mening, og en skal være forsiktig med å bruke ordene «ikke kunnskapsbasert» om andre personers eller partiers politiske meninger.

tvert imot har det vært mye debatt, men jeg har til gode å høre noen lansere et bærekraftig alternativ til dagens EØS-avtale. Så hører jeg at representanten Nilsen sier at energipolitikken i Europa har spilt fallitt.

om hvor de i så tilfelle skal selge overskuddskraften sin.

Hva mer vil man ha med EUmedlemskap? Jeg ser ikke det, og jeg har heller ikke fått noe svar her i salen i dag. Nå har vi snakket i to timer, og ingen kan peke på ett eneste område eller ett eneste sted hvor EU vil gi oss noe mer enn det vi får gjennom EØS. Man kan stille spørsmål ved om EØS-avtalen går for langt, eller om det er ting ved EØS-avtalen man kan endre – det er én ting – men vi må få argumenter for hvorfor EU er bedre enn EØS. Det får man ikke. De to største partiene, som bytter på å sitte i Utenriksdepartementet annenhver regjering, er veldig for dette, så det er klart at deres kolleger synes det er en god idé, og de synes selv det er veldig fint å være en del av denne EU-klubben. Men kom med argumenter som viser hvorfor det er bedre å være i EU enn i EØS. Fremskrittspartiet tror på handel, alt det øvrige er helt irrelevant for dette, for vi kan innordne oss gjennom EØS-avtalen. Som jeg var innom i sted: Den belgiske ambassadøren i Norge sier at det ikke finnes noe europeisk kulturell identitet, for kulturen i Europa er historisk helt ulik. Å prøve å skape en felles europeisk identitet – den finnes ikke. Man kan ha felles verdier, men en kulturell identitet finnes ikke.

nemlig at det vokser uansett. Det vil det også gjøre hvis vi går inn i EU og skal være europaparlamentarikere. Vi skal sitte i Europa, vi kommer til å sende en stor delegasjon utover det vi har i dag, et stort byråkrati. Selvsagt gjør vi det, Sverige gjør jo til å doble dette. Vi trenger ikke flere byråkrater nå. Vi trenger handel, og det får vi gjennom EØS-avtalen. Det burde være tilstrekkelig for alle. Dette presset for EU: Det er egentlig ingen som klarer å dokumentere hvorfor det er så viktig. Vi har høy vekst i forhold til EU, vi har lave velferdsutgifter i forhold til EU. Det er altså ikke noe som tilsier at EU skulle være så mye bedre for Norge enn EØS-medlemskap.

et kraftunderskudd ganske snarlig, så dette vil strengt tatt løse seg selv. Det er likevel ikke der problemet er. Vi har fremdeles god kontakt og integrasjon med både Sverige, Nederland og andre land. Vi sier ikke at vi skal kutte kablene, slik du insinuerer, men vi sier at vi skal ha en regulering som ivaretar norsk forsyningssikkerhet, og vi har flere ganger foreslått å knytte det til magasinfyllingsgraden. Det ville ivaretatt norsk forsyningssikkerhet, og Norges verdifulle vannkraft ville kunne hjulpet Europa når de hadde behov for det. Jeg har en avsluttende kommentar om aktiv næringspolitikk. Det er et sykdomstegn i seg selv, for da har man

partiene lengst til venstre og Fremskrittspartiet kritisere EU, for den ene siden sier at EU er et markedsliberalt system hvor man importerer høyrepolitikk, og spør man Fremskrittspartiet, er det for mye grønt, for mye velferd og for mye byråkrati

Det er jo slik vi styrer dette landet, og det er det de fleste er enige om. Det er egentlig det EU også forsøker å få til på et høyere nivå, altså med flere land involvert. Det er vel egentlig også det som ligger i Eldring-utvalgets rapport. Hvis man ser på disse rapportene som nå har kommet eller utvikles i EU selv, er det veldig mange spørsmål om hvordan EU tar tak i de utfordringene vi har – og Marius Arion Nilsen har påpekt noen av dem med rette – men på en måte som ivaretar de andre hensynene som de og også vi er opptatt av. EØS-avtalen er altså en avtale om å ha et felles indre marked med like regler – ikke nesten like regler, men med helt like men med rom for tilpasning og implementering slik det passer ulike land, på samme måte som det skjer i EU. Det er en folkerettslig forpliktelse vi har påtatt oss. tre fjerdedels flertall. Den har vært bekreftet i enhver regjering siden det, og jeg tror det etterlatte inntrykket av denne debatten er at slik kommer det til å forbli. Så til spørsmålet om forskjellen på medlemskap og EØS, fra Tybring-Gjedde. Nå har ikke vi tatt til orde for noe medlemskap. Vi står trygt i EØS-avtalen, og regjeringen styrer på den. er at man da løser problemet med det demokratiske underskuddet fordi man vil være en del av beslutningsfatningen som medlem av Det europeiske råd, representert i Kommisjonen og med medlemmer av parlamentet. Man er altså med og former de beslutningene man senere implementerer. I tillegg har man selvfølgelig, hvis man vil felles myntenhet og en tollunion mot omverdenen. Det er de viktigste forskjellene. Det indre markedet er imidlertid det samme, enten man har valgt å være med gjennom EU eller gjennom EØS.